Josip (SDP)** Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, prvo čitanje, PZ br. 176 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona to su članci 144.do 150. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća tih radnih tijela ste primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovana zamjenica Ministarstva pravosuđa Sandra Artuković KUnšt. Izvolite zamjenice Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Mi nastavno na ovo što smo prethodno govorili, a u okviru reforme kaznenog zakonodavstva predlažemo i izmjene i dopune Zakona o USKOK-u odnosno o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je donesen 2009.godine, izmjene su vršene 2010.godine radi točnog određenja nadležnosti USKOK-a po pitanju kaznenih djela počinjenih od strane grupe ili zločinačke organizacije odnosno korupcijska kaznena djela, a 2011.smo u taj zakon intervenirali radi potrebe ispunjenja mjerila iz poglavlja 23 o pravosuđu i temeljnim pravima. Ova potreba za interveniranjem u zakon o USKOK-u uvjetovana je u prvom redu usklađivanjem sa novim Kaznenim zakonom iz 2011.koji stupa na snagu 1.siječnja 2013.i stoga je u ovaj prijedlog intervenirano na način da se terminološki usklađuje zakona sa novim Kaznenim zakonom kako bi zakon bio primjenjiv na trenutno važeći Kazneni zakon. Isto tako ovaj prijedlog sadrži izmjene koje nisu posljedica novog Kaznenog zakona već se predlaže radi jasnoće ispravka ili dopune pojedinačnih članaka u dosadašnjem tekstu. Naime, novi Zakon o kaznenom postupku ne poznaje više izvanredni pravni lijek zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne. Taj institut više ne postoji i mi smo intervencijom u Zakon o USKOK-u

odnosno osobe koja kao pripadnik zločinačke organizacije je već pravomoćno osuđena, podnijeti i zahtjev za ublažavanje kazne koja je njemu izrečena, ako bi iskaz te osobe bio važan za dokazivanje, razotkrivanje ili sprečavanje počinjenja najtežih oblika organiziranog kriminaliteta. Zbog činjenice da novi KZ u postupku više ne poznaje taj izvanredni pravni lijek, zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne, USKOK je izgubio snažan instrument nagodbe koji je omogućavao učinkovito postupanje u prikupljanju dokaza upravo u ovim najtežim kaznenim djelima i da bi taj gubitak nadomjestili, odnosno da bi procesuirali ono za što smo najviše zainteresirani, dakle ta najteža kaznena djela kojima se bavi USKOK izmijenili smo članak 37. tako da USKOK ima mogućnost podnijeti zahtjev za obnovu kaznenog postupka radi preinake pravomoćne presude glede odluke o kazni u odnosu na onu osobu koja je pomogla razotkrivanju kaznenog djela pa smo u tom smislu i mijenjali i ZKP u članku 497. koji to omogućava. Obzirom da većina predloženih izmjena i dopuna u ovom zakonu proizlazi iz potrebe usklađenja sa novim KZ tako i datum stupanja na snagu ovog zakona prati ZKP i stupanjem na snagu

a ne bi bilo moguće bez predloženih izmjena i dopuna pa predlažem da se one uvaže. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ?

Zakon iz 2009. prvi puta je revidiran 2010., a drugi puta 2011., prvenstveno radi ispunjenja mjerila za zatvaranje poglavlja 23.-Pravosuđe i temeljna prava. Od osnivanja 2001. do danas ured osnovan s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva dobiva sve veće ovlasti tijekom tih godina. Prisjećamo se 2000. godine kada je Hrvatski sabor donio Zakon o potvrđivanju Kaznenopravne konvencije o korupciji koju su u Strassbourgu 15.9.1999. u ime Vlade Republike Hrvatske potpisali potpisali veleposlanik i stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe. Tada je naglašeno da je korupcija prijetnja vladavini prava, demokraciji i ljudskim pravima, da podriva načela dobre uprave, pravednosti i društvene pravde, uništava konkurenciju, otežava gospodarski razvitak i izlaže opasnosti stabilnost demokratskih ustanova i moralnih temelja društva, sve to u uvjerenju da borba protiv korupcije može biti učinkovita jedino putem ojačanje, brze i djelotvorne međunarodne suradnje glede kriminala. Prisjećamo se i 2003. kada je kada je Hrvatski sabor donio Zakon o potvrđivanju Građansko-pravne konvencije o korupciji koja je potpisana u Strassbourgu 2001., kojom se ističu financijske posljedice koje korupcija ima za pojedince, trgovačka društva i države, kao i za međunarodne institucije, uvjereni da je za građansko pravo važno da pridonese borbi protiv korupcije. U smislu ove konvencije korupcija znači traženje, nuđenje, davanje ili primanje izravno ili neizravno mita ili bilo koje nedopuštene koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi koja remeti pravilno izvršavanje bilo koje dužnosti ili ponašanje koje se traži od primatelja mita, nedopuštene koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi. Korupcija s manje otpora organiziranom kriminalu slabi moral u političkom odlučivanju, blokira javnu upravu, pravosuđe čini nedjelotvornim, narušava temeljne društvene vrijednosti i ugrožava vladavinu prava. I naravno da je zbog svega što sam naprijed navela od izuzetne važnosti bilo ne samo osnivanje USKOK-a veći dobivanje sve većih ovlasti od osnivanja 2001.godine

je to rezultiralo uspješnošću ureda na području organiziranog kriminala koja je vrlo visoka, uvažavajući činjenicu da najsloženiji predmeti su rađeni isključivo u uredu za razliku od manje složenih predmeta koji su rađeni u drugim državnim odvjetništvima. Ove treće izmjene zakona u prvom redu, naravno kao što smo i čuli od predlagatelja, su usklađivanje s novim KZ-om koji stupa na snagu 1.1.2013. Naravno da ga je potrebno uskladiti terminološki jer KZ koji će uskoro stupiti na snagu upotrebljava drugačije nazive za pojedine mjere i kaznena djela. Jednako tako zbog stupanja na snagu novog KZ-a potrebno je u ovom zakonu imati dva kataloga, sve to zbog načela primjene blažeg zakona, odnosno zbog činjenice da će se u određenim slučajevima primjenjivati i stari KZ. I naravno, ovo treće revidiranje uz naprijed navedeno i dalje osnažuje ured izmjenom članka 37. ovog zakona, bez obzira što se sadržaj tog članka usklađuje sa novim ZKP-om. Dakle, umjesto Dakle, umjesto dosadašnjeg zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne podnosit će se zahtjev za obnovu postupka radi preinake i pravomoćne presude glede odluke o kazni. Novim Zakonom o kaznenom postupku u uredbi … /Govornica se ne razumije./… bez tog važnog instrumenta, važnog za otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela počinjenih u okvirima zločinačke organizacije ili počinitelja tih kaznenih djela, odnosno za otkrivanje i sprječavanje činjenja kaznenih djela od strane pripadnika zločinačke organizacije. I zbog svega ovog naprijed navedenog klub SDP-a podržat će ove izmjene. Hvala vam lijepo.

poduprijet će prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta. Ja bih se sada samo osvrnuo na dva članka ovog kaznenog zakona. Prvi je članak 8. gdje se daje jedan dodatni snažni instrument, jedna snažna poluga USKOK-u na način da na prijedlog ravnatelja Glavni državni odvjetnik može sudu podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o ispitivanju svjedoka i to onoga svjedoka, one osobe koja je već osuđena kao pripadnik zločinačke organizacije ili zločinačkoga udruženja i to pravomoćno osuđena sa zahtjevom za obnavljanje postupka ali samo glede odluke o kazni radi preinačenja onog dijela presude u pogledu odluke o kazni ako USKOK ocjeni da je iskaz te osobe, dakle pravomoćno osuđene osobe, pravomoćno osuđenog pripadnika zločinačke organizacije ili zločinačkog udruženja važan za otkrivanje i kažnjavanje i dokazivanje kaznenih djela počinjenih u okviru zločinačke organizacije, odnosno zločinačkog udruženja ili počinitelja tih kaznenih djela ide za otkrivanje ili sprječavanje činjenja kaznenih djela od pripadnika zločinačke organizacije, odnosno zločinačkog udruženja. To je zapravo honoriranje da će se sniženjem kazne kroz ovaj institut obnove kaznenog postupka radi preinačenja odluke o kazni pravomoćno osuđenom pripadniku zločinačkog udruženja ili zločinačke organizacije moći sniziti kazna ako pristane na jednu vrstu nagodbe na taj način što će bitno pripomoći svjedočenju u otkrivanju i dokazivanju kaznenih djela koja su počinjena u okviru zločinačke organizacije ili zločinačkog udruženja ili za otkrivanje i sprječavanje i hvatanje počinitelja tih kaznenih djela. djela. Na ovaj način USKOK ponovno dobiva još jedno snažno proceduralno oružje da se može koristiti iskazima takvih pravomoćno osuđenih osoba pripadnika zločinačke organizacije ili zločinačkog udruženja da bi mogao da bi mogao uloviti druge pripadnike te organizacije ili toga zločinačkog udruženja i dokazati druga kažnjiva djela ili otkriti ta kažnjiva djela koja se čine u okrilju te zločinačke organizacije i zločinačkog udruženja. I sigurno je da će to u sudskoj praksi u kažnjavanju i otkrivanju kaznenih djela iz djelokruga USKOK-a i korupcije, a posebno i politički motivirane korupcije biti značajan doprinos u zakonodavstvu da ruka pravde dohvati i one za koje misle da ih neće dohvatiti, a dohvatit će ih zato što će se pripadnici te zločinačke organizacije ili udruženja pokajati i dobiti sniženje kazne na taj način što će otkriti one počinitelje ili ona kaznena djela koja čine ili su počinili pripadnici te iste zločinačke organizacije. I u skladu s time je isto dobra ona odredba koja govori o tome da umjesto takvoga zahtjeva za obnovu kaznenog postupka radi preinake pravomoćne presude u pogledu odluke o kazni da se ista svrha može postići i na na način da Glavni državni odvjetnik podnese sudu koji je nadležan za uvjetni otpust zatvorenika, dakle ovog zatvorenika koji je već pravomoćno osuđen kao član zločinačke organizacije i zločinačkog udruženja da podnese Glavni državni odvjetnik sudu prijedlog za uvjetni otpust i da sud onda pusti na uvjetni otpust pravomoćno osuđenog pripadnika zločinačke organizacije i zločinačkog udruženja koji je pristao koji je pristao svjedočiti i dati iskaz koji je važan za otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela u okviru zločinačke organizacije i sprečavanje činjenja kaznenih djela od zločinačke organizacije i zločinačkog udruženja. I na taj način isto se taj pripadnik zločinačke organizacije može doći na umjetni otpust i tako mu honorirati ako bude pristao svjedočiti na način da se pravosuđe dočepa onih koji su, bez čijih iskaza se ne bi moglo uhvatiti vrlo opasni akteri počinjenja kaznenih djela u okviru zločinačke organizacije ili zločinačkog udruženja. još ima sada jedna vrlo interesantna odredba koja je vezana za članak 5. koja samo prividno, ovaj znači jedno izjednačavanje sa, usklađivanje sa novim Kaznenim zakonom koja je bila i neprekidnoj, i u žiži je hrvatske javnosti, a neprekidno je u žiži, bila je sada i na ovoj zadnjoj raspravi saborskoj, gdje smo raspravljali o izvješću državnih odvjetništava o radu o radu za 2011. godinu a odnosi se na članak 30. sadašnjega zakona, pozitivnog zakona,

ne smiju se objaviti podaci o kaznenom progonu u predmetima iz članka 21. ovog zakona.", dakle to su predmeti iz djelokruga USKOK-a, iz djelokruga USKOK-a, korupcije, organiziranoga kriminaliteta, uglavnom ili još nekih teških kaznenih djela. I da neovlašteno objavljivanje ovih podataka je kazneno djelo odavanja službene tajne iz članka 351. Kaznenog zakona, budući da sad ide novi Kazneni zakon, to se usklađuje pa će to biti sad članak 300. Kaznenoga zakona. I sve je to jako lijepo kada nemaš jednu situaciju u javnosti i uopće u društvu, da je javna tajna da se

Ravnatelj USKOK-a i Državno odvjetništvo tvrdi da oni, ne samo da ne daju odobrenja za davanje, za objavljivanje takvih podataka nego da i na koji način nisu involvirani u objavu podataka u kaznenim predmetima u kaznenom progonu, koruptivnim kaznenim djelima i organiziranom kriminalu i zločinačkih organizacija i udruženja. Dio javnosti ima drugačije mišljenje i drugačija uvjerenja i otvara se, zatvara se krug da se ne može, da se ne utvrđuje tko daje podatke o daje podatke o kaznenom progonu za kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a, a neovlaštenog, objavljivanje tih podataka je kazneno djelo A ti su podaci neovlašteno objavljuju, što je očito, što smo svjedoci svaki dan da na stranicama različitih medija i tiskovnih i elektroničkih se objavljuju podaci koji su neovlašteno objavljuju jer nije dao ovlaštenje ravnatelj. ravnatelj. Objavljuju se ti podaci po zakonu neovlaštenog, objavljivanje tih podataka je kazneno djelo odavanja službene tajne. Dakle, to kazneno djelo se neprekidno čini, svaki dan se ga može vidjeti, skoro svaki dan, da se to kazneno djelo vrši. Sa druge strane dolaze tvrdnje i uvjeravanja da se ne daje odobrenje za objavljivanje tih podataka o tom kaznenom progonu, za ta kaznena djela. I sad imamo samo jednu, praktički nomotehnički izmjenu zakona, da više nije odavanje službene tajne, neovlaštenog viđanja tih podataka iz članka 351. Kaznenog zakona, nego da će biti iz članka po novom Kaznenom zakonu, članka po novom Kaznenom zakonu, to će biti članak jedan drugi. I tu bi ministarstva kao predlagatelj ovoga zakona trebalo dati, po meni neka objašnjenja objašnjenja baš povodom donošenja sad ovoga zakona, kako to da egzistira, inzistiraju dvije nesporne činjenice. Jedna je ta da je neovlašteno objavljivanje podataka, tih podataka je kazneno djelo odavanja službene tajne, a druga nesporna činjenica je da se to kazneno djelo izvršava i da paralelno postoje ta dva činjenice daje to kazneno djelo odavanja službene tajne i da se to kazneno djelo vrši a da nemamo nigdje nikoga tko je tko je procesuiran, tko je optužen ili osuđen za to kazneno djelo. Tada se postavlja jedno pitanje koje spada malo u teatar apsurda da pred očima cijele javnosti javno se pokazuje da se kazneno djelo odavanja službene tajne obrtimice izvršava, a da nema za to nikakve sankcije. Možda bi ministarstvo moglo dati neki odgovor na ovo pitanje. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Ovime smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu o prijedlogu zakona i po klubovima i po zastupnicima. Zaključujem raspravu. Glasovat Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti sa situacijom sada,